ал. 8: „(8) В случаите по ал. 7 идентифицирането на клиента и проверката на идентификационните данни може да се извършват и чрез средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО

или по друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на същия регламент, при условие че са изпълнени изискванията на този закон и на правилника за прилагането му по отношение на идентифицирането на клиента и проверката на идентификацията.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

Когато е приложимо, идентифицирането на клиента и проверката на идентификационните данни може да се извършват и чрез средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) 910/2014 или по друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на същия регламент, при условие че са изпълнени изискванията на този закон и на правилника за прилагането му по отношение на идентифицирането на клиента и проверката на идентификацията.“

„когато събраната чрез способите по т. 1 и 2 информация е недостатъчна за идентифицирането на физическото лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, както и когато прилагането на способите по т. 1 и 2 е довело до противоречива информация.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 21. става § 21. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 22: „§ 22. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

са длъжни да предоставят на тези лица и други правни образувания или на физическите лица за контакт по ал. 4, т. 3 цялата информация, която е необходима,

3.“ 2. Досегашните ал. 7 – 10 стават съответно ал. 8 – 11.“ Предложение на народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 23: „§ 23. В чл. 66, ал. 2 се създава ново изречение второ: „Изясняването на произхода на средствата може да се извърши чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник и при извършване на случайна сделка или операция, когато прилагането на два от способите по ал. 1 е невъзможно.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.“ По § 17 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 24: „§ 24. § 24: „§ 24. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително данните и информацията, получени съгласно чл. 53, ал. 8 и чл. 54, ал. 8.

редакцията, предложена от Комисията за текста на § 16, който става § 22; предложението на Комисията за създаване на нов § 23 с текст съгласно Доклада на Комисията

Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 25: „§ 25. В чл. 68, ал. 3, след думите „тероризма информация“ се поставя запетая и се добавя „включително относно поддържането от тях към момента или през предхождащия запитването петгодишен период на делови взаимоотношения с определени лица, както и относно естеството на тези взаимоотношения, посредством сигурни канали“ и думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.“

предложението на Комисията за създаване на нов § 25 с текст съгласно Доклада на Комисията и текстовете на

народния представител Пламен Нунев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 29: „§ 29. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения: 1.

намиращи се в трети държави, при условие че тези клонове и дъщерни предприятия спазват изцяло политиките и процедурите в рамките на групата, включително процедурите за обмен на информация в рамките на групата, в съответствие с чл. 104 и че политиките и процедурите в рамките на групата отговарят на изискванията на този закон.“ 2. Създава се ал. 8: „(8) Достъпът на субектите на лични данни до обработваните за целите на превенцията на изпиране на пари и финансиране на тероризма техни лични данни от лицата и органите по ал. 1 се ограничава до степента, в която това се налага за ефективното прилагане на забраната по ал. 1 и доколкото същото е необходимо и пропорционално спрямо законните интереси на тези лица.“

Уважаеми народни представители, по Доклада за второ гласуване беше приет и Допълнителен доклад. Към настоящия момент преминаваме към Допълнителния доклад. По него има предложение, направено от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя предложението.

В ал. 2 след думите „анализи или“ се поставя запетая и се добавя „при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или“. 2. Създава се ал. 4: „(4) Компетентните органи, получили информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на този закон, не могат да използват получената информация за цели, различни от тези, за които е предоставена.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 31: „§ 31. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „и финансирането на тероризма“ се добавя „от лицата по чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите за надзор и другите компетентни органи по този закон“ и се създава изречение второ: „Събраните при условията и по реда на този закон и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма лични данни не могат да бъдат обработвани от лицата по чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите за надзор и другите компетентни органи по този закон за цели, различни от превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“ 2. Създават се нови ал. 3 и 4: „(3) Преди 3 и 4: „(3) Преди установяването на делово взаимоотношение или извършване на случайна сделка или операция лицата по чл. 4 предоставят на клиентите информация за целите, за които ще се обработват личните им данни. (4) Лицата по чл. 4 изтриват или унищожават обработваните от тях лични данни след изтичането на срока за съхранение по чл. 67, ал. 1, 6 и 7, освен ако специален закон не предвижда друго.“ 3. Досегашната ал. 3 става ал. 5

Гласували 96 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 19. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов §

или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за изпиране на пари не е основание за прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.“ 2. Създават се ал. 4 и 5: „(4) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни мерки, или по отношение на което са отправени заплахи или предприети други действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало уведомление по чл. 72 или вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за изпиране на пари, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред, наред с правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита срещу неравностойно или дискриминационно третиране. (5) Лицата по чл. 4 осигуряват подходящи мерки за защита на своите служители и лица в сходно положение, ангажирани в тяхната дейност на друго основание, които подават вътрешни сигнали за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, по определен, независим и анонимен начин, пропорционален на размера и естеството на стопанската дейност на задълженото лице.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

2. Алинея 3 се отменя. 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) Предоставената от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на ал. 2 информация, както и нейният източник

подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 33. По § 22 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя предложението.

предоставя предварителното си съгласие за разкриване на информацията, предоставена на звеното за финансово разузнаване на друга държава по реда на този раздел, на друг орган, институция или служба своевременно и във възможно най-голяма степен. сигурност“ може да откаже да предостави предварителното си съгласие за разкриване на информацията, предоставена по реда на този раздел, само ако това би могло да навреди на текущо разследване или би довело до последствия, които са явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице или на Република България. Отказът се мотивира за всеки конкретен случай.“

както и на лицата в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание, за изпълнението на задълженията, установени в този закон, в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в актовете по прилагането им, както и данни за контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му представители и служители и лица в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание, за целите на този закон, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по прилагането им;“

Българската народна банка – по отношение на: а) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 1, предложение второ, включително клонове на кредитни институции от трета държава, както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на кредитни институции, лицензирани в други държави членки в случаите, посочени в Закона за кредитните институции; б) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 2, включително по отношение на дейността им чрез представители на територията на Република както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани в други държави членки; 2. Комисията за финансов надзор

вносителя за § 27, който става § 40. Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 41: „§ 41. § 41: „§ 41. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „Информацията може да включва и информация за подадени от служители или лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание, сигнали по ал. 9 за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им.“ 2. В ал. 6 след думите „лицата по чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „или от лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание“. 3. Създава се нова ал. 9: ал. 9: „(9) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и органите за надзор по чл. 108, ал. 6 приемат и прилагат подходящи и ефективни процедури за приемането на сигнали за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, подадени от служители или лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание, и за предприемане на последващи действия по тях, които включват най-малко следното: 1. специален ред за приемане на сигнали и предприемане на последващи действия по тях; 2. защита на личните данни на лицето, което подава сигнал за нарушението, и на лицето, за което се сигнализира, че е извършило нарушението; 3. че сигналите са взети предвид и при необходимост са изпратени на други компетентни органи; 4. поверителност на подаваната информация, освен когато разкриването й се изисква от закона в случаите на образувано административно или наказателно производство.“

Има ли изказвания?

Няма. Гласуваме създаването на параграфи 42 и 43, така както бяха прочетени и представени от господин Ципов. Гласували

Гласували 81 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 15. Предложението е прието. Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 55: „§ 55.

Държавната комисия по хазарта публикуват своевременно на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за прилагане на предвидените в този закон принудителни административни мерки и наказателни постановления, които са наложени наказания за нарушения на този закон и на правилника за прилагането му. В публикациите се съдържа информация за нарушителя, вида и естеството на нарушението и, вида на наложената мярка или наказание и неговия размер. На публикуване подлежи и информация за съдебните актове, с които са отменени влезли в сила наказателни постановления след възобновяване на административнонаказателно производство по чл. 70 от Закона за административните нарушения и наказания. (2) Когато след оценяване на обстоятелствата по конкретния случай председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или органът за надзор по ал. 1, съответно неговият ръководител прецени, че публикуването на лични данни за физическо лице, или на идентификационни данни – за юридическото лице, на което е наложено наказание или мярка, е непропорционално на целта на този закон или на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, или може да застраши стабилността на финансовите пазари или висящо наказателно производство, органите по ал. 1 предприемат следните мерки: 1. отлагат публикуването на информация за наложено наказание или мярка до отпадане на основанията за непубликуването й; 2. публикуват информация за наложено наказание или мярка без лични данни – за физическото лице, или на идентификационни данни – за юридическото лице, на което е наложено наказание или мярка, ако подобно анонимно публикуване гарантира ефективна защита на съответните данни; в този случай публикуването на тези данни може да бъде отложено за разумен срок, ако се смята, че след изтичането на този срок основанията за анонимно публикуване ще отпаднат; 3. не публикуват информация за наложеното наказание или мярка, в случай че мерките по т. 1 и 2 се считат за недостатъчни, за да се гарантира, че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск

По § 17 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 24: „§ 24. В чл. допълнителните разпоредби се правят следните допълнения: създават се т. 23, 24 и 25: „23. „Престъпление, от което е придобито имуществото“ по смисъла на чл. 2, ал. 1 е всяко престъпление по българското законодателство. 24. „Виртуални валути“ са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път. 25. „Доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги“ е физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което предоставя услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути“.

т. 11 от допълнителните разпоредби предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ необходимата информация за включването ѝ в списъка по чл. 108а, ал. 1. (2) В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон

Гласували 83 народни представители: за 67, противя няма, въздържали се 16. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Връщаме се към основния Доклад. Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 48: „§ 48. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

прилагат мерките по чл. 3, т. 1 – 4 от същия закон с оглед превенция на използването на финансовата система за целите на финансирането на тероризма

При съмнение и/или узнаване за финансиране на тероризъм лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни да уведомят незабавно и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ преди извършване на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В уведомлението лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари посочват максималния срок, в който операцията или сделката може да се отложат.

от държавен орган“ се заменят с „чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, и от техни служители, които не отговорят за прилагането на мерките срещу финансирането на тероризма,

„Подаването на уведомление по ал. 6 или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм не е основание за прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.“ е) създава се нова ал. 12: „(12) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни мерки, или по отношение на когото са отправени заплахи или предприети други действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това че е подало уведомление по ал. 6 или вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред, наред с правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита срещу неравностойно или дискриминационно третиране.“ ж) досегашната ал. 12 става ал. 13

на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за прилагане на предвидените в този закон принудителни административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на този закон. В публикациите се съдържа информация за нарушителя, вида и естеството на нарушението и вида на наложената мярка или наказание и неговия размер. На публикуване подлежи и информация за съдебните актове, с които са отменени влезли в сила наказателни постановления след възобновяване на административнонаказателно производство по чл. 70 от Закона за административните нарушения и наказания. Публикуването се извършва при условията и по реда на чл. 122 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“

както и за всички приложени спрямо тези лица принудителни административни мерки по този закон, включително за всяко обжалване по тях и резултатите от него.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

По § 17 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17,

на наредбата по ал. 4. (12) Достъпът до системата на институциите по ал. 1 и органите по ал. 3 се осъществява във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки. (13) Право на достъп до системата имат лицата, които управляват и представляват институциите по ал. 1 и органите по ал. 3, или оправомощени от тях длъжностни лица при спазване на задължение за опазване тайната на получената информация. Институциите по ал. 1 и органите по ал. 3 приемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията по ал. 1 и за въвеждане на вътрешна организация за спазване на изискванията по ал. 12. (14) Институциите по ал. 1 и органите по ал. 3 отговарят за създаването и поддържането на специален регистър, в който регистрират данни за извършените проверки, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направената проверка.“ 2. В чл. 56а: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Българската народна банка създава и поддържа електронна информационна система, съдържаща данни за номерата на банковите сметки и на платежните сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), водени водени от банки, платежни институции и дружества за електронни пари, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.“; б) в ал. 2 след думата „Банките“ се поставя запетая и се добавя „платежните институции и дружествата за електронни пари“; в) в

ал. 5: аа) след думите „конкретни проверки“ се поставя точка и текстът до края се заличава; бб) създава се изречение второ: „Органите и институциите по ал. 3 отговарят за създаването и поддържането на специален регистър, в който регистрират данни за извършените проверки, като записите в него се съхраняват пет години от датата на направена проверка.“; е)

в ал. 8 след думата „банките“ се поставя запетая и се добавя „платежните институции и дружествата за електронни пари“; з) в ал.

изиска представяне на план за привеждане в съответствие с изискванията на този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им и определи срок за изпълнението

По § 20 има предложение на народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението.

за мерките срещу финансирането на тероризма.“ 2. Създава се чл. 159а: „Предоставяне на информация на компетентен орган на трета държава Чл. 159а. Лицата по чл. 158, ал. 1 могат да предоставят информация, представляваща професионална тайна, на компетентен орган за надзор над платежни институции и дружества за електронни пари на трета държава въз основа на споразумение по чл. 160а и при условие, че: 1. получателят осигурява най-малко същата защита на предоставената информация като предвидената в този закон; 2. получателят има правомощие и е съгласен да предоставя информация от същия вид при поискване от БНБ; 3. обмяната на информация има за цел изпълнението на надзорните функции на посочения орган за надзор; 4. получателят има основателна потребност от исканата информация.“ 3. Създава се чл. 160а: „Надзорно сътрудничество с компетентен орган на трета държава Чл. 160а. При упражняване на надзорните си функции БНБ може да сключва споразумения със съответните компетентни органи за надзор над платежни институции и дружества за електронни пари на трети държави за сътрудничество и обмяна на информация на реципрочна основа при поемане на задължение за запазване на професионалната тайна.“

така: „2. на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.“

се създава ал. 3: „(3) Независимото изпълнение на произтичащите от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките финансирането на тероризма правомощия на директора на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“, и координацията и ръководството на дейността

Има ли изказвания, уважаеми народни представители? Няма. Гласуваме създаването на параграфи 55 и 56. Гласували

народна банка предприема действия и създава необходимата организация във връзка с подаването от страна на банките, платежните институции и дружествата за електронни пари на необходимата допълнителна информация и въвеждането ѝ в електронната информационна система

да се обърна с призив към ръководството на Народното събрание да обърне внимание на „Финални текстове“ да прегледат внимателно номерацията по Доклада на току-що приетия Законопроект, тъй като гласувахме по два внесени доклада – основен и за което благодаря предварително. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Аз също мога да отправя призив да не си причинявате това на Вас, на залата и на водещия с повече от един доклад. Благодаря за Вашите усилия. Уважаеми колеги, с това приключихме работата по днешния дневен ред. Утре продължаваме с приетите точки по дневния ред. Позволете ми да направя съобщение за парламентарен контрол: Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Гьоков. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Гьоков. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на едно питане от народния представител Дора Янкова. 4. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на три въпроса от народните представители Веска Ненчева и Валентина Найденова; Георги Михайлов и Георги Гьоков. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на пет въпроса от народните представители Георги Стоилов и Светла Бъчварова; Георги Йорданов, Ирена Анастасова и Светла Бъчварова, и на две питания от народните представители Дора Янкова, Георги Гьоков и Светла Бъчварова. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Светла Бъчварова, Станислав Станилов, Александър Мацурев и Георги Динев и Нона Йотова и Анелия Клисарова. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на четири въпроса от народните представители Николай Александров, Христо Проданов, Георги Гьоков и Александър Сабанов.

заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на един въпрос от народния представител Красимир Богданов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на три въпроса от народните представители Любомир Бонев, Дора Янкова и Николай Иванов; министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров; - министърът на младежта и спорта Красен Кралев на един въпрос от народния представител Георги Йорданов; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на един въпрос от народния представител Ирена Анастасова. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Станислав Станилов се отлага отговор към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министърът на културата Боил Банов. Следващото заседание